Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.Da li neko želi reč? član 11. amandman je podnela Vlada.Odbor za finansije, republički budžeti i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatio je amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

(Ne)Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Da li neko želi reč?Izvolite, koleginice Radeta. Dame i gospodo narodni poslanici, igre na sreću su velika pošast svakog društva, pa naravno i našeg. Dobro je da igre na sreću budu regulisane što je moguće bolji način zakonom i ne treba da intencija zakona bude samo da se vidi koliko će država da izvuče izvuče poreza od igara na sreću, nego tom problemu mora da se priđe na što je moguće ozbiljniji način.Ne možemo se boriti protiv igara na sreću, na način, da kažem, e to ćemo zabraniti. Jednostavno to je nešto što je realnost, ali možemo da što je moguće više suzbijemo negativne posledice igara na sreću. Ovde pre svega, mislim na kladionice, kladionice koje su u celoj Srbiji u koje god mesto odete, u koje god sedište opštinsko odete videćete na najlepšoj mogućoj lokaciji su kladionice.U kladionice ulaze maloletna lica bez ikakve kontrole. Nekada je bilo da neko mlađe dete, mlađi čovek traži od komšije da mu kupi tiket u kladionici, sad slobodno sam ulazi i sedne, pije guaranu, popunjava listić, dakle, višestruki negativan uticaj na mlade ljude.Ono što je takođe problem, jeste blizina tih kladionica i škola. Zakonom je to i ovim prethodnim, a i sada na neki način se vodi računa da da se što je moguće više i konkretno koliko udalje kladionice od škola, ali u praksi je mnogo drugačije. Verovali ili ne, recimo, škola Kralja Aleksandar na Novom Beogradu je imala direktora, on na sreću nije odnedavno direktor, ali taj direktor je bio poznat po tome da je gde god je mogao gledao da izvuče neku materijalnu ličnu korist za sebe. Oni su pored te škole, je bila blizu jedna kladionica i kada je promenjen zakon onda je dobio, ta kladionica je dobila nalog da se pomeri od škole. I šta je taj direktor škole Kralja Aleksandra na Novom Beogradu uradio? Verovali ili ne? On je u dilu sa tim vlasnikom kladionice uzeo pare za sebe, a taj vlasnik je pored toga zamenio vrata na školi, zamenio ulaz na školi, da bi ulaz bio na drugoj strani škole, pa je bio dovoljno udaljen da bi on kao ispunio zakonski uslov.Dakle, treba da se zakonom sve maksimalno uredi, ali i onda da nadležne inspekcije na terenu rade svoj posao u skladu sa tim zakonom. Hvala.

da pohvalim Ministarstvo finansija i Vladu, jer zaista ovo je odličan zakon. Neko sam ko odlično poznaje ovu tematiku i tačno je, nekada je to bio veliki problem upravo zbog maloletnih lica da su mogla da nekako dođu do kladionice da uplate tiket.Međutim, već to godinama unazad kod ozbiljnih kompanija, nije slučaj. Upravo ovaj zakon dodatno pooštrava mere za svakoga ko dopušta maloletnim licima da čak uđu u prostoriju za klađenje, a ne da, ne daj bože uplate tiket. Znači, meni je drago da su sami priređivači igara na sreću, govorim o ozbiljnim kompanijama i kredibilnim, insistirali da se pooštri ova mera što to njima urušava kredibilitet. To je svuda u svetu. Mnogi ljudi ne znaju, mi to ovde olako shvatamo, pa kažemo, to je pošast. Da, jeste pošast, ali ako onaj prerađivač shvata da bi igrač trebalo da se raskući, ali ako vi shvatate da neko bi to trebalo da se zabavi, jer to je industrija zabave. Na primer vi u Velikoj Britaniji imate ministra iz ove oblasti ko je član kabineta čak, zato što to donosi ogroman novac državi.Morate da znate da imate određenu meru, kako i na koji način se to priređuje. Zato kredibilne kompanije svuda u svetu insistiraju na tzv. društvenoj odgovornosti. Gotovo sve kompanije, ozbiljne i u svetu, pa i kod nas, imaju obuke u zdravstvenim ustanovama da njihov operater na licu mesta prepozna zavisnika, na primer, i da mu ne dozvoli klađenje, odnosno da ga uputi u zdravstvenu ustanovu. Na primer kod nas ima saradnja sa Drajzerovom, odnosno sa institutom u Drajzerovoj ulici i često se i ne retko se to radi. Znači, govorim o ozbiljnim kompanijama.Ozbiljan problem je bilo sivo tržište, odnosno crno tržište. Meni je drago da se ovim zakonom to pooštrava. Kredibilitet ozbiljnih kompanija u ovoj industriji je narušavalo crno tržište zato što su tamo dopuštali sve, tamo je zaista moglo maloletnih da uđe.Ovaj zakon fantastično to reguliše i onemogućiće priređivače koji su na crnom tržištu radili apsolutno će ih onemogućiti da ubuduće rade. Samim tim se smanjuje opasnost od maloletničkog kockanja i ovo je nešto što je za svaku moguću pohvalu.Takođe, veoma mi je bitno što će se mnogo veći novac izdvajati po pitanju društvene odgovornosti i za finansiranje manjih sportova, i za finansiranje drugih sportskih društava, Crvenog krsta itd, itd, i što su sami proizvođači opet kažem naglašavam, govorim o kredibilnim kompanijama da se ovde povećaju mere.Ono što moram još da pohvalim ministra to je apsolutno povećanje naknada za igre na sreću zato što tako nešto može isključivo da izdrži kredibilna kompanija ovih što su do sada lovili u mutnom to ne mogu da izdrže i svakako nadam se da neće moći ni da dobiju licencu. Znači, ovo je industrija gde može samo neko ko je kredibilan i u svetu i naravno i kod nas da u ovome učestvuje. Tako da sve pohvale za ovako nešto. Ja moram da priznam da nisam u stanju da razlikujem ozbiljne ili neozbiljne priređivače igara na sreću, jer ono što vidim kao neko ko prolazi pored tih igraonica je drugačiji od ovoga što je rekao kolega Đukanović i verujem da je sve ovo što je on rekao tačno, ali bi bilo dobro i da se da se primenjuje.Ja neću sada da reklamiram jednu igraonicu, pa da sad pričam na kojem mestu sam lično videla i lično vidim subotom pogotovo očigledno očigledno maloletnu decu, dečake, devojčice koji ulaze u kladionice, ostaju unutra, zadržavaju se i niko ne prepoznaje ili se pravi da ne prepoznaje da su u pitanju maloletnici.Mi imamo sa svih strana atak na maloletna lica od narkomanije, preko kladionica, do zavisnosti od igrica na kompjuteru, koliko god je to sa jedne strane tehnološki napredak toliko s druge strane može ozbiljno da ugrozi mentalno zdravlje deteta. Sve ovo što sam nabrojala, pa onda naravno i te igre na sreću.Ono i ono što mi insistiramo, to smo i kroz amandmane radili, a to i u načelnoj raspravi i danas ćemo naravno kroz obrazlaganje naših amandmana, mi insistiramo i ono što je dobro urađeno ovim zakonom da ne ostane samo mrtvo slovo na papiru.Da ponovim ovo što rekoh malopre i prošli zakon je rekao da ne može pored škole da bude kladionica i direktor dobije pare da vrata škole, ulaz u školu da pomeri na drugu stranu škole.Znači, ovo nije priča radi se o školi „Kralja Aleksandra“ na Novom Beogradu. Ko god naiđe i sad može da vidi gde su bila nekada vrata i ulaz u tu školu, a gde su sada da bi učinio ustupak kladionici. Govorimo o primeni zakona i o ozbiljnijem pristupu državi ne samo donošenjem zakona, već i u daljoj realizaciji onoga što u zakonu piše. Hvala. Zahvaljujem, koleginice Radeta.Pravo na repliku narodni poslanik Vladimir Đukanović.Izvolite. ukoliko znate ime i prezime tog profesora, taj zaslužuje javno osramoćen da bude. Znači, nije loše da možda kažete ime i prezime zato što je to nešto što nikako ne sme da se radi.Ono što ljudi moraju da znaju, kada se govori o kredibilnim priređivačima igara na sreću, to se zna, ljudi koji su i u svetu i kod nas, i na našem tržištu, mi Bogu hvala mi imamo dve kompanije koje spadaju u top 10 u svetu po rangu, i tu imamo jako dobre inovacije u toj oblasti tehnološke, gde država prilično dobro zarađuje na tome, ali ono što se zna svuda u svetu, pa i kod nas, svaki operater na licu mesta u bilo kojoj kladionici igračnici, kada posumnja da je lice maloletno, dužno je da mu traži ličnu kartu, i ako ustanovi da je maloletan da ga udalji sa lice mesta.Takođe roditelj koji je recimo krenuo u prodavnicu, ali je svratio da uplati tiket, a vodi dete sa sobom, ne može da uđe ni u jednu kladionicu.Rigidne su mere, i taj operater može da izgubi posao od strane svog poslodavca, a i svakako kaznu sama kladionica trpi, tako da, ja bih vas zamolio i ovim putem upućujem poziv svim građanima ukoliko primete da negde maloletnik neki ulazi u neku kladionicu, da prijave to odmah, inspekciji, i naravno molim vlasnike tih igračnica da svakako

Svaki put kada čujem da se pozivaju građani da nekoga za nešto prijavljuju, nekako pomislim , evo država u tom segmentu ne funkcioniše.

vidim.Dakle, govorim o nečem što je realnost i samo pozivamo da se ozbiljnije pristupi rešavanju ovog problema, a to smo govorili kada se govori, kada je reč o narkomaniji, kada je reč o zaštiti dece, od svih pošasti koje koje vrebaju u ovoj državi, u ovom društvu. Nedovoljno se tome posvećuje pažnje.Kajaćemo se zbog propuštenih generacija i kajemo se već. Em su osakaćeni kroz loš obrazovni sistem, em još ako se bave ovakvim stvarima, onda kakve su to generacije, od kojih se očekuje da će sutra biti na čelu najznačajnijih funkcija u ovoj državi i da će raditi ozbiljne i odgovorne poslove.Naravno, ne mislimo mi da su svi mladi ljudi takvi. Ali, ako postoji i jedan, moramo ga zaštititi, obaveza je da ga zaštitimo. Hvala Bogu, nema ih preterano mnogo, ali ponavljam, koliko god je, to je mnogo.A direktor škole, koji je smenjen sa mesta direktora škole je profesor matematike i sada predaje u nekoj drugoj školi i više nije u školi u školi „ Kralj Aleksandar“, zove se Milan Pušica i ne znam što insistirate da mi to kažemo, ako smo rekli da je to direktor škole „ Kralj Aleksandar“, koji je menjao ulaz u školu i to je dovoljno, i to dovoljno govori o tome koliko vi mislite da treba neko drugi da radi vaš posao. Umesto da kao poslanik vlasti, okrenete ministra i kažete ko vam je taj direktor, da se sazna u roku od pola sata i da obavestim javnost. Hvala. Zahvaljujem.Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Đukanović. **Vladimir Đukanović** Ja iskreno mislim da je svakoga od nas dužnost da prijavi, ako primeti da se negde krši zakon, iz više razloga.Naravno, da ukoliko je policajac tu negde blizu ili inspektor nadležni da bi on prvi trebalo da reaguje, a ako ga nema a vi primetite, a još ste narodni poslanik, svakako da je vaša dužnost da pozovete i da prijavite.Ja kada recimo znam da neki radnik u nekoj radnji radi na crno, ja pozovem i prijavim tog poslodavca, zato što taj što drži na crno radnika, krade od mene, od svakog od vas, znate ovde dodatno, pošto sam upoznat sa ovom oblašću, ukoliko ima negde da se neko od maloletnika kladi, taj što drži tu kladionicu, radi na crno radi na crno i ne plaća porez državi, priređuje ilegalno igre na sreću i pri tom dozvoljava maloletnicima i naravno da je to moja dužnost da ga prijavim i ja ću to svaki put uraditi.Mislim uraditi.Mislim da bi to svi mi morali da radimo, iako smo iole društveno odgovorni, a slažem se da država, vi ste ministre tu, ja apelujem na vas, da još sada dodatno po donošenju ovog zakona koji je ponavljam, izvanredan zakon, dodatno pooštrite mere i kontrole priređivača igara na sreću, i da slučajno se negde ne nađe neki maloletnik, da se eventualno kladi.

na svakom mestu u svako doba dana bude narodni poslanik, predstavnik građana i da razgovara sa ljudima, da prima informacije i upravo to poslanici SRS, i rade.E sada, da li bih ja prijavila tog očigledno nelegalnog priređivača igara na sreću, odnosno te kladionice, vlasnika te kladionice? Pa možda bih ga i prijavila, ali ne bi bilo svrhe, zato što je on član veća jedne gradske opštine u Beogradu.Evo sada izvolite i saznajte dok traje ova rasprava, imate sve instrumente, proverite, lako se zna i u kom delu grada se ja krećem subotom i gde je to, pa izvolite i vi nas obavestite ko je taj nelegalni vlasnik kladionice,

li neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.) Zahvaljujem.Amandman kojim se posle člana 16. predlaže dodavanje člana 16a i 16b zajedno su podneli narodni poslanici Ljupka Mihajlovska, Tatjana Macura,

smo ovde predložili da se izvrši procentualna raspodela organizacijama koje se bave osetljivim društvenim grupama, međutim, to je već prihvaćeno Vladinim amandmanom koji je sadržao i ovo i onaj ukupan procenat koji se izdvaja od prihoda od igara na sreću.Međutim, moram da kažem da je moj govor u načelnoj raspravi o ovome kada sam govorila izazvao zaista veliku pažnju, pre svega osoba sa invaliditetom, i ja dva dana bukvalno ne prestajem da se javljam na pozive i da odgovaram na pozive raznih ljudi iz cele Srbije koji me zovu i koji me u velikoj meri podržavaju u onome što sam iznela. Neke stvari nisam do kraja iznela, zapravo, oni mi i zameraju to što nisam pomenula svaku organizaciju pojedinačno, kakve se nepravde vrše i na šta se ova sredstva troše.Znači, prvo želim da kažem da svakako ima organizacija koje istinski zastupaju interese osoba sa invaliditetom i zaista sprovode programe koji doprinose njihovoj većoj inkluziji. Tu pre svega mislim na organizacije koje organizuju različite usluge u zajednici, personalna asistencija, lični pratilac deteta, tumači za znakovni jezik, stanovanje uz podršku itd, dakle ono što ljude uključuje u društvenu zajednicu.Međutim, te organizacije nisu na redovnom programskom finansiranju ministarstva, već one svake godine moraju da konkurišu na tenderima koje jedinice lokalne samouprave samouprave raspisuju, moraju da imaju akreditovane programe, licencirane, tačnije, usluge i one jako dobro obavljaju taj svoj posao i rade jako korisne stvari. Međutim, mi imamo opštine koje takođe izdvajaju sredstva za ove usluge, ali ne postoje organizacije koje su dovoljno kvalifikovane da te usluge sprovode. Onda vi imate, recimo, u nekim manje razvijenim opštinama da vam interresorna komisija dodeli određenu uslugu, ali tu uslugu nema ko da sprovede, ni centri za socijalni rad, ni ove organizacije.Ono o čemu sam ja govorila i što je sporno jeste da brojne, kako sebe nazivaju, relevantne organizacije dobijaju velike sume novca iz budžeta od raznih ministarstava, naravno, najviše od Ministarstva za rad, a efekat njihovih programa je vrlo upitan. Tu, s druge strane, imamo situaciju, ja tu ne krivim toliko Ministarstvo. Zbog čega? Zato što kažem, petlju da se uhvati u koštac sa ovim, jer je to osetljiva društvena grupa i onda svi kažu – znate, hajde nemojte tu da čačkamo ništa, radićemo onako kako nam oni kažu.Onda imate tu neke interesne grupe među tim organizacijama koje dođu, naravno, svakom ministru koji dođe i pomoćnicima kažu – eto, vidite, Ovi ljudi kažu – valjda vi najbolje znate šta vama treba, mi ćemo to da finansiramo. Međutim, to nije uvek situacija. Jeste da Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom podrazumeva da ove organizacije učestvuju u radu i budu pitane od strane države, ali onaj ko je pisao Konvenciju nije očekivao da će postojati organizacije koje ne rade rade u interesu osoba sa invaliditetom, nego u svom ličnom interesu.Tako imamo situaciju da je predsednik Saveza slepih gospodin koji je na toj funkciji 20 godina. Ne tvrdim to ja, članovi i gradskih organizacija tvrde da je to nekvalifikovana, neobrazovana osoba, digitalno nepismena, a koja njih vodi 20 godina. Da bude gore i crnje, ta osoba je takođe, juče sam proveravala u APR-u, i osoba koja zastupa nacionalnu organizaciju osoba sa invaliditetom koja u svom sastavu ima svaki pojedinačni savez. to je sukob interesa.Šta je moj apel? Moj apel je i na Ministarstvo finansija, pre svega, kao nekoga ko raspodeljuje te budžete, da zaista izvrši pritisak na sve da se vrši evaluacija programa koje ove organizacije sprovode i da se pare ne bacaju u bunar. Znate, kada je mene premijerka, odnosno predsednica Vlade Ana Brnabić pitala, zamolila da pomognem Vladi da napravimo radnu grupu i da predsedavam tom radnom grupom koja će se baviti unapređenjem pristupačnosti, mnogi od predstavnika ovih organizacija su se uzbudili, kako je to moguće da neko ko stalno kritikuje ovu vlast da ga sada premijerka pozove. Pa znate, pored toga što ste osoba sa invaliditetom, trebalo bi da imate i određeni integritet da se bavite nekom temom i svuda u svetu ove krovne organizacije zaista na relevantan način zastupaju interese osoba sa invaliditetom, ali ne i na podanički. Dužnost ljudi koji vode ove organizacije jeste da ukažu i ministarstvima kada nešto ne rade dobro, a ne samo da klimaju glavom i da najveći interes bude koliko ko sredstava dobija.Dakle, moj je predlog takođe bio, zašto da ne, da oni koji se finansiraju iz budžeta, čije se plate finansiraju iz budžeta, koje su, verujte mi, često veće i od plata ministara, takođe podležu kontroli Agencije za borbu protiv korupcije. Evo, ako iko sumnja u moje navode, ja pozivam i ljude koji se bave istraživačkim novinarstvom, KRIK, „Insajder“, neka dođu, neka malo pročešljaju te papire, pa neka vide šta se dešava u tim organizacijama. Nemojmo, pod velom humanosti, pod velom ljudskih prava, da prikrivamo neke nepravde. Ljudi su jako ne mogu da smenjuju ovekovečena rukovodstva u ovim organizacijama, a pritom ljudi zloupotrebljavaju svoj položaj i svom članstvu prete kako imaju podršku, ne znam, u predsedniku Srbije, u ministru, a da verovatno ni predsednik Srbije ni ministar ne znaju da oni to koriste kao neki svoj štit za svoju moć koju imaju.Dakle, imaju.Dakle, naravno da treba unapređivati položaj osoba sa invaliditetom, naravno da treba izdvajati sredstva, naravno da treba da postoje organizacije koje se bave ovim, ali mi moramo da merimo efekat tih programa, da ne trošimo milione, milijarde i bacamo u bunar, a nema nikakvog efekta i ništa se ne vidi. Kada vi izađete na ulicu, i dalje imate nepristupačan gradski prevoz, gde ne mogu da uđu osobe koje koriste kolica, vi u većini gradova nemate oborene ivičnjake, nedostaju usluge podrške, roditelji dece sa smetnjama u razvoju sav svoj kapacitet troše da tu decu kako-tako uključe u društvo, da ne govorim o slepima, gluvima, ljudima sa mentalnim teškoćama itd.Znači, molim vas još jednom da se izvrši revizija ovih programa i da se sredstva usmeravaju na sistemsko rešavanje problema osoba sa invaliditetom. Hvala. Zahvaljujem, koleginice.Po amandmanu, reč ima ovlašćena predstavnica poslaničke grupe SNS narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.Izvolite. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, želim da izrazim zadovoljstvo što je Vlada ovaj amandman predložila, jer ovaj zakon je iz nadležnosti Ministarstva finansija. Znači, ovaj zakon, njegova osnovna nit, supstanca i sadržina je da da je ekonomski zakon. Međutim, ono što ste vi pokazali ovakvim svojim predlogom jeste da ovaj zakon pokazuje jednu veliku društvenu odgovornost prema najosetljivijim, najranjivijim društvenim grupama, a to su osobe sa invaliditetom. Naravno, tu deo sredstava ide i za „Crveni krst“, koji ponovo u svom delokrugu rada ima osobe iz posebno ranjivih grupa i naravno deo ovih sredstava, to je 40%, namenjen je i za druge programe iz oblasti socijalne zaštite. Prema tome, sve pohvale za ponovno određivanje procentualnog iznosa, a to je 40%.Što se tiče udruženja i organizacija osoba sa invaliditetom, dužnost je svih nas, naravno, dužnost institucija sistema, da sva ona naša znanja i saznanja koja imamo da neko neracionalno i neadekvatno troši novac, da ta svoja saznanja prijavimo nadležnim institucijama, a to je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Znati tako nešto, a prikrivati je isto u stvari pridruživati se takvom nekom činjenju.Prema tome, u tom smislu želim da apelujem da institucije u Republici Srbiji rade svoj posao i da svako ko ima saznanja o bilo kakvim finansijskim malverzacijama to treba da prijavi nadležnim institucijama.Ono što takođe želim da istaknem, to je da je pitanje statusa, odnosno podrške osobama sa invaliditetom i u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, da postoji Sektor upravo za brigu o osobama sa invaliditetom, da je tokom čitave godine otvoren konkurs za njihove programske aktivnosti, da država čini dosta i učinila je dosta na poboljšanju i usluga u dnevnoj zajednici osobama sa invaliditetom.Takođe želim da naglasim da to jeste osetljivo pitanje i da ćemo mi svakim danom kako ekonomija zemlje bude rasla, a ona hvala Bogu, iz godinu u godinu i te kako raste, imati više sredstava da se na potpuno adekvatan način pruži podrška još bolja nego što je danas, da njihovo sutra bude još bolje nego što je danas, a i do danas je učinjeno i te kako mnogo.Zahvaljujem. Zahvaljujem, koleginice.Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč? član 24. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić.Izvolite.(Narodni Šta će vama telefon, vi možete s mesta. Toliko ste grlati da možete i bez telefona.Komentarišem razgovor, urbani razgovor dva poslanika iz bivše Srpske radikalne stranke, jedan je i dalje u Srpskoj radikalnoj stranci, znači radikali su i jedan i drugi.Evo, šta Srpska radikalna stranka predlaže u ovom članu 27. To je kada je javno izvlačenje u direktnom TV prenosu, naravno to se podrazumeva da bude direktan TV prenose pred TV kamerama, ali mi kao dodatnu sigurnost predviđamo da u ovom članu bude da obavezno bude prisutan i član uprave kada je u pitanju kontrola i kada je u pitanju sam proces izvlačenja, odnosno prikazivanja te nagradne igre, bez obzira kakva je ona, ali da bude član uprave. To je sigurnost da bude regularnost što veća, jer svesni smo činjenice da je sve podložno manipulacijama, a pogotovo kada su igre na sreću u pitanju. Koliko puta smo se uverili da se u direktnim TV prenosima iznose tvrdnje da je namešteno izvlačenje kada je u pitanju „Loto“ i tako dalje.Zbog toga Srpska radikalna stranka…Šta kažete, kolega Saviću?(Nikola sam očekivao nešto da kažete suvislo, a vi meni dobacujete nešto što bi trebalo biti smešno.U svakom slučaju treba povećati kontrolu i treba svaku sumnju otkloniti na vreme.

Zahvaljujem, kolega Mirčiću.Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Filip Stojanović.Izvolite.

Ovaj član govori o slučajevima kada se izvlačenje dobitaka kod igara na sreću izvlači pred TV kamerama. Amandmanom sam tražio da se ova stvar definiše na bolji i precizniji način. Tražio sam da se doda pojam „izvlačenje pred kamerama u realnom vremenu“ što će poboljšati tekst zakona.Imali smo mi i slučajeva kada su se vršile zloupotrebe i u direktnim televizijskim prenosima.

Tek tada se upalio alarm i došlo je do reakcije nadležnih.Dakle, uvek postoji opasnost od eventualnih zloupotreba, pa makar se izvlačenje vršilo i u direktnom TV prenosu.

mojim amandmanom sam tražio da se broj sedam zameni brojem pet. Ovaj član govori o obavezi Državne lutrije Srbije u kom roku je lutrija dužna da u štampi ili na svojoj zvaničnoj internet stranici objavi rezultate igara na sreću.Zakon sreću.Zakon predviđa da taj rok bude sedam dana od dana izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitka. Srpska radikalna stranka smatra da taj rok treba da bude pet dana, mada lično mislim da je i to dug period, moga bi da bude i kraći, jer u ovoj eri informacionih tehnologija nije neophodno da se čeka sedam dana da bi se objavili zvanični rezultati. Svi znamo da se u najvećem broju slučajeva izvlačenje brojeva prenosi na nekom TV kanalu sa nacionalnom frekvencijom,

da postoje propisani rokovi za isplatu premija, odnosno isporuku dobitaka koji su dobijeni u vidu odgovarajućeg poklona ili odgovarajuće usluge. Suština je da priređivač igara na sreću neopravdano propagira rokove za objavljivanje rezultata, kao i rokove za isporuku premija, odnosno dobitaka. Recimo, neko je dobio kao nagradu neki letnji odevni predmet, šešir, papuče, šorc, kupaći, a on taj poklon dobije u jesen ili u zimu, čime igrač na sreću je oštećen.Hvala. Zahvaljujem.Na član 32. amandman je podneo Zaštitnik građana.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ljupka Mihajlovska, Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.Da li neko želi reč?

stav 2. menja se i glasi: „Osnovni kapital pravnog lica koji je propisan u stavu 1. ovog člana mora biti registrovan u skladu sa propisima i registraciji pravnih lica“, sa obrazloženjem da je amandmansko rešenje preciznije definiše predlog ovog zakona.Dame i gospodo, naša Vlada je na kraju mandata pokazala da se bavi zakonodavnim inovatorstvom. Kako? Jedan broj zakona je podstaknut problemima iz prakse, tačnije iz loših ili nepotpunih, tj. nejasnih normativnih rešenja. Veliki broj ovih zakona iniciran je sa strane i vezan je za neku našu evropsku budućnost, ako nas to zadesi, dok se mi, srpski radikali, nadamo da se to neće nikada dogoditi.Na

Igre na sreću nisu samo stvar Ministarstava finansija, što je sa Ministarstvom kulture, informisanja, obrazovanja, Amerikanci se najviše klade i kockaju, ali oni imaju takozvani Nacionalni savet za problematično kockanjeMnoge

Cilj je približiti potencijalne opasnosti igara na sreću potencijalnim korisnicima i, što je u svemu najbitnije, osigurati fer uslove za ovu zabavu. Hvala. Zahvaljujem, kolega Despotoviću.Na član 36. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.Izvolite.

misle da razne druge bolesti mogu tek tako da dođu glave čoveku, naravno narkomanija i sve drugo, pre svega mislim na mlade ljude, ali treba da se kaže da je to pošast i ovog doba, a i od kada je sveta i veka, kocka je, o tome su pisali i veliki svetski književnici mnoga dela, odnela ko zna koliko miliona ljudi ljudi u ambis da oduzmu sebi život, da upropaste život sebi i svojoj porodici.Svetska zdravstvena organizacija je u saradnji sa našim Institutom za zaštitu i prevenciju bolesti zavisnosti prošle godine, zapravo u jesen 2018. godine, a taj rezultat je objavljen prošle godine, izvršila jednu analizu. U obzir su uzeti adolescenti, i to maloletna lica, mislim na njih, dakle, od 15, pa i oni koji su tek postali, dakle do 18 godina. To ispitivanje obuhvatilo je u raznim gradovima Srbije, pazite, na celoj teritoriji oko 480 tih mladih ljudi.Frapantan je podatak, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, da je 36,7% tih ispitanika reklo, a uglavnom su to dečaci koji su uzrasta prvi ili drugi razred srednje škole, da su ulazili u kladionice, da ih posećuju i da su se oprobali u kocki. preko 4% ispitanika je utvrđeno da su postali zavisnici od kockanja u kladionicama, mislim na sportske kladionice, jer oni kažu – sve počinje tako što se organizujemo, dogovaramo se u školi da vikendom odemo u neku kladionicu da gledamo utakmice, a onda krenemo sa popunjavanjem tiketa. Da završim, dakle, to ispitivanje kako je sprovedeno, oko 12% njih su latentni zavisnici od kocki. Da li je to vama normalno? Nije, kao što nikom normalnom to i ne bi bilo normalno.Kako to da se spreči? Zakon u svojim odredbama jasno propisuje kako treba da reaguju zaposleni, vlasnici kladionica i nadležni organi ako uoče da maloletno dete koristi takve vrste usluga? Pa, da li vi mislite da ti mladi ljudi koji su odlučili da krenu tim putem, odnosno stranputicom, nisu dovitljivi i da se ne snalaze? Ili zamole nekog odraslog, nekog kockara, koji je već navučen, eto, iako zna da kod kuće ima i ženu i decu, a možda je i neki koji je tek krenuo da se, pod znacima navoda, pronalazi u životu, pa otpočinje sa kockom, da mu popuni tiket, tim mladim ljudima, ili poznaje, što reče gospođa Radeta, vlasnika te kladionice.To je suština, ne šta će da piše u ovom Predlogu zakona. Svaka vlast je rekla da je najbolji, a ovaj zakon se menja od 2000. ili 2001. godine ko zna koliko puta. Nego, šta će da urade nadležni državni organi da spreče da se to dešava?Mi ne možemo kroz donošenje ovog zakona da vršimo populizaciju igara na sreću. One postoje svuda u svetu, ali cilj nas srpskih radikala je da svakome kažemo da apsolutno nikada ne uđe i ne krene da se kocka.

tiče.Mislim da je daleko veći problem koji se pred nas stavlja tzv. onlajn klađenje, odnosno klađenje preko interneta, gde mora da se urade dodatne zaštite, posebno lica koja su korisnici kartica preko kojih uplaćuju da ne bi slučajno njegovo dete ili neko drugi od maloletnika zloupotrebio tu karticu. To je mnogo veća pošast, pošto sad ljudi, pratim te trendove, sve manji broj ljudi odlazi u kladionicu, nego se klade od kuće, da budemo potpuno iskreni.Znate, ja razumem ovu opasnost da može neko stariji umesto maloletnika da ode da uplati, ali kod nas je zabranjena i prodaja alkohola maloletnim licima, pa neko stariji ode i kupi za njih i naprave žurku.Šta je rešenje? Da ukinemo "Rubin" u Kruševcu ili da ukinemo proizvodnju cigareta u Nišu ili Vranju? Znači, ne možemo na takav način da rezonujemo. Moramo svi zajedno da se uključimo u kampanju protiv maloletničkog klađenja i ovaj zakon upravo to radi. Ovaj zakon uvodi još rigidnije mere ukoliko bi se maloletnik ne daj Bože našao u situaciji da se kladi. Znači, ta kladionica se zatvara, dobija kaznu. Uopšte nisu naivne kazne i niko nije blesav da se kocka sa tim, odnosno da izgubi licencu, to jest da izgubi dozvolu. Zato je meni drago što ste vi ovakve stvari ovde uveli. To je bilo i do sada predviđeno, ali sada se to još dodatno pojačava i to na inicijativu samih priređivača.Još to moram da naglasim baš povodom ovog člana 36, ovde se lepo naglašava da osnovni kapital ne može da bude manji od milion evra. Znate, milion evra ne može baš svako da uplati, nego samo kredibilna kompanija koja se bavi ovim Takva kompanija sigurno se neće kockati sa tim da joj maloletnik ulazi u igračnice i da eventualno izgubi licencu, tako da i po ovom osnovu mogu samo da čestitam što ste ovako nešto uveli. Hvala. Zahvaljujem, kolega Đukanoviću.Pravo na repliku, narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.Izvolite. **Nataša Jovanović** Vi sve izokrećete i postavljate naglavačke. Ne mislim na vas konkretno, kolega Đukanoviću, već na vladajuću koaliciju.Mi kada kažemo Zorana Mihajlović je ukrala 300 miliona evra i ugovorila posao sa "Behtelom", a mogao je državu Srbiju da košta 300 miliona evra manje taj posao da su ga radili Kinezi ili neko drugi, a ne "Behtel" sa kojim je ona to dogovorila preko Skota, vi kažete - a, vi ste protiv gradnje auto-puta. To uopšte nije tačno.Znači, nemojte da govorite nešto što niko od nas nije rekao. Pominjete neke zaista renomirane srpske kompanije koje se bave proizvodnjom određenih artikala, a ja neću biti kao vi, pa da pravim pandan tome, jer besmisleno je da to navodite kao primer.U zakonu lepo piše da priređivači takvih igara, vlasnici kockarnica, treba da budu društveno odgovorni, a ta društvena odgovornost se ne pokazuje samo tako što će oni obezbediti tih milion evra da ne bi izgubili licencu. Znate, dešavalo se da po prethodnim zakonima renomirane turističke agencije obezbede novac i polisu za pokriće putničkog osiguranja u slučaju da otkažu putovanje ili da prevare te ljude, pa se ispostavi na kraju da ni to nije bilo dovoljno i da one, evo, ja za koje neke moje kolege sa kojima sam sarađivala pre i više od 20, 30 godina u turizmu, prevare na hiljade turista.Nemojmo turista.Nemojmo da vršimo zamenu teza. Naši su amandmani zaista dobronamerni, da bi se ova oblast uredila na najbolji mogući način i da bi država mogla da reaguje u svakom trenutku. Nikome ne verujemo, verujte, da položi i pet miliona. Društvenu odgovornost, iako propisuje da moraju moraju da imaju oni, a pre svega odgovornost za svako maloletno dete u ovoj zemlji, pre svega, treba da imaju nadležni državni organi.

država.Znači, oni su ti koji su insistirali na tome da se uvedu te odredbe društvene odgovornosti u Zakonu od 2011. godine, priređivači su ti koji su insistirali da se uvede član o društvenoj odgovornosti.Znači, čak država u nekim segmentima nije dovoljno prepoznala koliko oni. I naše renomirane kompanije su, između ostalog, potpisale protokole sa Institutom u Drajzerovoj ulici, gde šalju svoje operatere na obuku da bi prepoznali zavisnika. Čak imaju svuda svoje flajere po svim tim igračnicama da zavisnik ne može da se kladi itd. Znači, imaju te vrste upozorenja što je veoma, veoma dobro.Još jednom ponavljam, ozbiljna kompanija neće da svoj kredibilitet urušava na ovaj način. Ona će baš insistirati na društvenoj odgovornosti kako bi opstala na tržištu. U tome jeste poenta, a dobrobit tog zakona je samo u tome što upravo ubuduće na tržištu takvim kompanijama na neki način omogućiti da da posluju jer su one ozbiljne, one su te koje mogu da polože taj kapital.Nećemo više imati to crno tržište koje suštinski dovodilo do toga da imamo maloletničko klađenje jer su oni dopuštali apsolutno sve i na taj način su urušavali kredibilitet čitave ove industrije. Zato je ovo nešto što je dobro, naravno nisam uopšte imao nameru da bilo šta

Desilo se, to zna gospodin ministar, a verujem da se i vi sećate gospodine Đukanoviću, kada je u pitanju prevara od onih koji priređuju igre na sreću, sad ne mislim samo na kladionice, nego da se vratim unazad na period 2009, 2010. i

da oni nisu uplatili u budžet Republike Srbije preko 200 miliona dinara. Čini mi se 227 miliona. I vi ste malopre rekli gospođi Radeti da i mi treba kao narodni poslanici ako imamo saznanja o bilo čemu da reagujemo kao odgovorni ljudi i samim tim što smo narodni poslanici, da li ste vi ili bilo ko drugi, gospodin Martinović, gospodin Atlagić i on takođe ima o tome saznanja, podneli krivičnu prijavu protiv te osobe, ili u slučaju ako ste saznali u nekom gradu, Srbija je ogromna kockarnica, ima kladionice na svakom koraku, u Kuršumliji, u Vranju, u Bačkoj Topoli, da onaj koji je odgovoran u tim kladionicama dozvoljava maloletnim licima da koriste te usluge? Da li je bilo takvih krivičnih prijava? Koliko je takvih slučajeva?Znate, ne bi se oglašavali tek tako ovi ljudi iz ove novosadske bolnice, pošto je privatna klinika za odvikavanje bolesti zavisnosti, neću da ih reklamiram, zapanjeni zbog činjenice, spominjala je danas i koleginica Ružica Nikolić, to da je najmanji pacijent imao koliko 12, 14 godina. Jedan takav slučaj da je u Srbiji, pa je to zaista strašno.To što postoje takve vrste delatnosti, to niko ne spori. Oni moraju da se registruju, da polože kapital, da sve to organizuju, ali ima mnogo, mnogo zloupotreba, upravo mi o tome govorimo.Kako mi da verujemo da će i ovakav za koji vi kažete da je zakon odličan, savršen, prvi put urađeno sve, sva preventiva da se sprovede do kraja, ako svi ovi slučajevi to demantuju u prethodnom periodu, svih godina, da ne kažem sad i decenija? Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Đukanović.Izvolite. **Vladimir Đukanović** Da li će nas nešto u budućnosti demantovati ili neće ili potvrditi, ja ne znam. Znate, ovo je zakon koji morate uvek u budućnosti da usklađujete, s obzirom da se javljaju neki novi moderni trendovi, tehnologija napreduje.Ne znam da li ljudi znaju, ali na Malti već danas imate regulisanje on-lajn igara na sreću preko društvenih mreža, čak ne više ni sajtova, nego preko Fejsbuka, kada imate klađenje, moraju to zakonski čak da regulišu. Mi još nismo dostigli taj nivo, nažalost, nadam se da ćemo dostići.Što se tiče tih zloupotreba koje su nekada bile u Državnoj lutriji Srbije, moram samo da ljudima naglasim, postoji ozbiljna razlika između tzv. klasičnih igara na sreću i posebnih igara na sreću. Klasične igre na sreću, na njima ima monopol Državna lutrija Srbije i moram da kažem da je i meni bilo frapantno kad sam tamo došao da budem predsednik skupštine, kako je moguće da je ta firma bila u minusu od 120 miliona dinara? To sam zatekao, to je nešto što je meni bilo fascinantno.Sve što sam saznao i svu moguću dokumentaciju koju sam tamo prikupio, svakako sam dostavio nadležnim državnim organima. Šta je naše pravosuđe uradilo to morate njih da pitate, ali kao društveno odgovoran čovek svakako sam to dostavio, jer smatrao sam da je to bilo prosto neverovatno čerupanje te institucije, koja je suštinski služila tada da neko uzima novac za svoju predizbornu kampanju.Tako su se finansirali pojedini mediji koji su radili za gospodina Tadića u toj kampanji, tako su se finansirali, da ne kažem, neke razne marketinške agencije itd. I to je sve istina.Šta su pravosudni organi uradili? Ne znam. Moje je bilo da dostavim, ja sam to uradio, a sve ostalo je naravno na njima i na našem tzv. „nezavisnom pravosuđu“. Hvala. Zahvaljujem, kolega Đukanoviću.Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.Da li neko želi reč? član 40. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 43. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Izvolite. Hvala, predsedavajući.Predstavnici vlasti Republike Srbije su odlučili da donesu Zakon o igrama na sreću i na samom početku obrazložili da je jedan od razloga za donošenje, usklađivanje našeg zakonodavstva sa propisima EU.Razlog više EU.Razlog više da poslanička grupa SRS pažljivo analizira ove predloge zakona, mada su svi predlozi zakona predmet pažljive analize od strane naše poslaničke grupe.Mi

priložiti svu potrebnu dokumentaciju, a naročito o ispunjenosti uslova koji se odnose na udaljenost igračnice od škola, kako osnovnih, tako i srednjih.Sam predlagač priznaje da je na teritoriji Republike Srbije prisutan konstantan rast tržišta igara na sreću, što samo po sebi govori mnogo o situaciji u našem društvu. Onaj ko želi dobro školskoj deci i omladini, morao bi da pored zabrane ulaska u objekte igara na sreću, te iste objekte sklanja iz njihovog

Zahvaljujem.Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj član 47. govori o popravci i održavanju uređaja, rekvizita koji se koriste kod igara na sreću. Konkretno, ovde u ovom slučaju u pitanju su stolovi za igru na sreću. Ja doduše nisam iz priče te kockarske i ne znam na koje se konkretno stolove misli, da li je to za rulet, pretpostavljam da nisu oni stolovi na kojima se popunjavaju tiketi, jer sam tražio da vidim da ti stolovi trebaju da budu atestirani.Ja sam tražio da se malo na bolji i precizniji način definiše ovaj član zakona, jer od mojih kolega iz SRS imali smo prilike da čujemo da postoji i da igre na sreću pružaju veliki broj mogućih zloupotreba, a ima i ona izreka koja kaže – tamo gde je novac, tamo je uvek neka zamka. Tako je to isto kao kada bi recimo našli na putu, naišli na sveže novčanice i ne bi se sagli da uzmete to.Zbog toga ovo treba da bude bolje definisano, kako bi se eventualne zloupotrebe svele na minimum. Tih zloupotreba je uvek bilo. Evo, kolega Filip Stojanović je ovde govorio, podsetio me, lepo se setio tog primera, pre nekih sedam, osam godina, kada je to već bilo, imali smo onu nagradnu igru koja je išla u direktnom prenosu, najniža jedinstvena ponuda, u pitanju su valjda bili automobili, ili šta već i onda je došlo do situacije u nekoliko uzastopnih kola, izvlačenja su kod istih ljudi, odnosno kod istog kruga ljudi otišli ti dobici i onda je priređivač posumnjao o čemu se radi. U stvari, suština je bila da da su ovi provalili softver na koji se to način radi i, dakle, samo iz ovoga primera može da se vidi da su ovde zloupotrebe moguće.Zato zakon mora da bude što je moguće preciznije i jasnije definisan, kako bi se sve zloupotrebe moguće sprečile. Zahvaljujem, kolega Saviću.Na član 51. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Ružica Nikolić.Izvolite.

dodala bih da 80% adolescenata se bar jednom kockalo tokom života i da 35% učenika privih razreda srednjih škola, a to su deca uzrasta 14 i 15 godina, da su se bar jednom kockali do tada.Ono što je sve češći problem jeste da se zavisnost u poslednje vreme sve češće javlja kod mladih koji čak i ne moraju da odlaze u kockarnice ili kladionice da bi se kladili. Dostupnost onlajn igara i kladionica, zatim, aparati i rulet su dostupni onlajn, a da bi se kladili nije vam potrebna ni lična karata, a ne morate ni da odlazite u kladionice. Roditelji čak i ne pretpostavljaju da im se deca kockaju preko interneta.Mi smatramo da zabrana učešća u igrama na sreću treba dodatno da se proširi i da priređivači igara na sreću moraju biti društveno odgovorniji i usmereni ka zaštiti maloletnika.Zabranu učešća u igrama na sreću treba dodatno proširiti i mi smo amandmanom tražili da zabrana važi i za članove porodica priređivača igara na sreću, ali i na članove porodica zaposlenih kod priređivača igara na sreću, jer će se na takav način smanjiti eventualne zloupotrebe.

želi reč?Izvolite. **Sreto Perić** Gospodine ministre, ne bih da vas uvredim, ali moram da vas pitam da li ste vi čitali ovaj Predlog zakona i konkretno naslov iznad člana 59. koji glasi - prostorni uslovi,

je definisano ovim članom da prostorija treba da bude tih dimenzija da može najmanje stati pet aparata od istog priređivača, ja bih to razumeo kao prostorne uslove, a ovde nikako ne može da bude ovakav naslov tog člana ni u kom slučaju.Međutim, nije toliko ni bitno. Mi smo predložili, SRS smatra da bi trebalo ovaj član promeniti i da se kaže - u prostoriju u kojoj se priređuju posebne igre na sreću na automatima mora se nalaziti najmanje automata od istog prerađivača. Zbog čega smo se mi opredelili da idemo sa manjim brojem automata, nego što je to u predlogu ovog zakona? Pa, iz prostog razloga da bi sa manjim brojem automata pospešili konkurenciju i pokušali da ograničimo monopol nad ovom vrstom. Vi kažete da se amandman ne prihvata iz razloga što se uspostavljanjem minimalnog broja automata utiče na stabilnost industrije igara na srpski radikali bi mnogo više voleli da ovde pričamo o nekim drugim industrijama, ali pošto mi imamo priređivanje tih kockarskih i igara i igara klađenja, onda moramo i ovo da definišemo, odnosno mora biti propisano zakonom.Mi, takođe, predlažemo najmanji broj automata od istog priređivača igara, samo manji nego što ste vi predložili. Podržavamo ova neka ograničenja i propisane uslove za obezbeđivanje novčanih sredstava u slučaju priređivanja ovih igara na sreću, ali smatramo, iz čisto praktičnih razloga, da bi broj automata u jednoj prostoriji od istog priređivača trebalo da bude manji od ovog koji ste vi predvideli zakonom. Hvala.Na član 60. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 64. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Izvolite, gospođo Radeta. Član 64. govori o video nadzoru. I sad je ovde predviđeno da se sve živo nadzire u tim kladionicama, u tim igračnicama. Podaci koji se dobijaju na osnovu tog snimanja predstavljaju internu dokumentaciju priređivača i poslovnu tajnu, a priređivač ih može koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni i ne mogu se ustupati trećim licima itd. U koju su svrhu prikupljeni, to ovaj član 64. u svojih šest, sedam stavova uopšte ne predviđa.Da li ovo može biti zloupotrebljeno? Može. Da li treba da se zna stanje u tim prostorijama gde se održavaju igre na sreću u svakom momentu? Treba, nije sporno, ali to ne može a da ne bude u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.Mi smo zato intervenisali amandmanom. Ne možete vi, vi ste, doduše, uveli komunalne policajce, ovi kontrolori bus plus karata u autobusima, pa komunalna inspekcija, pa svi živi po Srbiji mogu da legitimišu, iako to u suštini mogu da rade samo samo predstavnici policije. Ali, vi jednostavno ne vodite računa o zaštiti podataka o ličnosti i to se vidi i u ovom zakonu i u ovom članu.Na nećete, to što snimate ko ulazi, ko izlazi i to čuvate, čini mi se, 30 dana, ništa nećete postići. Prvo, ti podaci treba da se čuvaju duže od 30 dana.

ko zna koliko vremena učestvuju u nekom krivičnom delu itd. To je sve ono što nam se dešava i što znamo iz života.Ne možete onda ovo samo formalno, eto, neka postoji, tamo neko snima, obriše za mesec dana i gde si bio, nigde, šta si radio, ništa. To nije način da se zaštiti ono na čemu mi insistiramo, pre svega, da se zaštite maloletna lica od igara na sreću.Ne možemo da gledamo sve kroz to, evo, igre na sreću donose velika sredstva u budžet, pa onda hajde. Kolega Đukanović priča kako je to sve negde u belom svetu. Pa, negde u belom svetu se droga prodaje kao najnormalnija roba. Pa, hoćemo li da idemo, da dostižemo taj nivo civilizacije, pa da kažemo – može i droga da se prodaje na kioscima? Ne možemo na taj način da se ugledamo sa tim nekim savremenim svetom, koji je u nekim delovima otišao u potpunu krajnost u toj tzv. savremenosti. Nije to ni suština, ni rešenje.Mi smo svesni i ponavljamo to da igre na sreću postoje u Srbiji, da ljudi vole da se kockaju. Ima još nešto, što je narod siromašniji više pribegava igrama na sreću. To je takođe nešto što je opšte poznato i što je utvrđeno da je tako. I zato, ne samo ove igre na sreću o kojima mi, kao malo više govorimo o kladionicama i tako, imate na svakom kiosku one neke neke greb-greb listiće gde se ljudi jadni navlače da daju 100 dinara, obećava im se da će možda dobiti dva miliona, a možda neće dobiti ništa, a uglavnom bude tako.Naravno, ne možemo mi pobeći od toga, ali možemo zakonom to svesti na minimum. Mora neko i to da kontroliše. Ne može da bude tih greb-greb listića milion urađeno, a da samo na jednom ima dobitak od pet hiljada dinara, na primer. Mora to da se radi pod nekom kontrolom. Pustite vi to, samo da neko tamo, taj ko drži te kladionice, te igre na sreću, pa zna se i ko to drži, zna se pod čijom je to kontrolom, pa nećemo mi takvima da punimo džepove koliko god to punilo i budžet.

Hvala.Sada ne znam na šta ste mislili konkretno kada ste rekli kako to u belom svetu. Meni je drago da mi određene zakonske odredbe usklađujemo sa zemljama koje su u ovome daleko odmakle. Sa Velikom Britanijom, sa Maltom posebno,

određene kladionice ili šta god, pa ovaj zakon dovodi do toga da uvek znate krajnjeg ishodnika, odnosno ko je taj ko je vlasnik i da ne bi bilo pranja novca.Sve svetske kompanije koje se bave ovim poslom i te kako prolaze neverovatne provere da li slučajno neko ne finansira terorizam, da li pere novac, da li nije novac od kriminala i tako dalje, i tako dalje. Ovo je ozbiljna industrija i kod nas se ovako nešto uvodi što bih zaista, zaista pozdravio.Ta priča da što imate više sirotinje imate više kockanja, pa ne bih se baš složio. U Las Vegasu ili, ne znam, u Makau ili Atlantik Sitiju nisam baš primetio da je tamo sirotinja, a imate najveće moguće klađenje, uglavnom bogat svet to koristi. Prema tome, nije tačno.To je inače kod nas urbana legenda da samo sirotinja ide i kladi se itd. Naprotiv baš je to više pošast kod bogatih ljudi i oni mnogo više troše novca i postaju mnogo veći zavisnici nego siromašan svet. Ako bi čak i negde trebalo pribeći nekoj zaštiti, upravo je u toj situaciji kada imate bogate ljude koji su, na žalost, spremni da čitavo svoje imanje i ono što su stekli, na neki način, raskuće i dovedu svoju porodicu u ozbiljne probleme.Još jednom ponavljam, dobro je da po pitanju društvene odgovornosti ovaj zakon sada i nalaže da su kompanije dužne da svoje operatere šalju na obuke u zdravstvene ustanove kako bi prepoznale zavisnika i da se na taj način spreči da bilo koji zavisnik dođe u situaciju da da potroši sve što ima ili da sebe upropasti. Dodatno se pojačava i onako rigidna, ali još se uvodi rigidnija kontrola prema tome da li će se maloletnici kladiti ili ne, odnosno onemogućava se u potpunosti.Moram da kažem, znači, da ne postoji danas nikakva šansa da vi dovedete dete, kažem… Recimo, išli ste u prodavnicu i hoćete da uplatite tiket, ne postoji nikakva šansa da vi dete uvedete u kladionicu sa vama da popunite tiket. Znači to je strogo zabranjeno, čak internim aktima samih tih kompanija i za to možete da izgubite licencu.Prema nemojmo da pravimo bauk tamo gde ga nema. Svakako da postoji ta opasnost, posebno je sada opasnost onlajn klađenja i tu moramo još više da radimo na toj zaštiti, ali dosta se tu i uradilo, ali svakako da, što se tiče ovakvog zakona koji donosi da upravo samo kredibilne velike kompanije mogu da se otprilike ovim poslom bave, nećemo imati nikakav problem sa maloletničkim klađenjem i mislim da je to velika, velika prednost ovog zakona. Hvala, kolega Đukanoviću.Pravo na repliku ima Vjerica Radeta.Izvolite. **Vjerica Radeta** Tražim javno obećanje od kolege Đukanovića, ako mu naredim da mi donese fotografiju kako neko sa maloletnim licem, odnosno sa detetom ulazi u kladionicu, da će taj neko izgubiti licencu. Ljudi moji, pa ja ne pričam bajke. Ovo što sam sada ja rekla, pa nema čoveka u Srbiji koji to nije video.Što se tiče ovog prvog dela rasprave, kolega Đukanoviću, malo ste pomešali babe i žabe. Pričate o Malti, Las Vegasu, pa znate li vi ko tamo živi, koji društveni sloj na Malti i u Las Vegasu ide da se kocka? Tamo se kockaju ljudi koji 50, 100 hiljada evra troše iz zabave, nemaju nikakav problem sa tim zato što ne znaju koliko imaju para.Mi pričamo o tiketima od 200 i 500 dinara. Mi pričamo o tim grebalicama. O tome sam pričala, gde sam iks puta videla ljude, starije ljude sa očigledno malim penzijama koji od poslednjih 500 dinara do penzije daju 200 za onu neku tamo karticu koja se grebe, računajući možda će Bog dati da dobiju 1.000 dinara. Vi ne znate da se to dešava.O tome mi pričamo i pričamo, naravno, ponavljamo, ponavljamo, o tome da treba zaštiti mlade ljude od ovih pošasti. To što vi kažete – piše tamo u aktima tih renomiranih, kako kažete, kuća koje se bave kockom. Šta ako piše u njihovim aktima? Ko to primenjuje? Ne primenjuje se. Evo, ja vas sve molim, koliko vas sada ima u sali, malo doduše, da kažete, da me opovrgne bilo ko i da kaže – ja nikada u svom životu, u poslednja tri meseca, nisam video ili nisam videla da neko dete ulazi u kladionicu. Ulaze, dešava se. To kada dete uđe, kaže kolega, neće, zabranjeno je da idete na pijacu sa detetom ili u prodavnicu, pa da uđete sa detetom u kladionicu. Manji je greh da uđete sa detetom od sedam, osam godina u kladionicu, da vi popunite tiket, nego što dete od 13 godina ulazi samo.Mi se borimo protiv toga,

i što ne može ni jedan zakon, sam po sebi, da reši, ukoliko nema ozbiljnog interesa i ukoliko ne bude dovoljno inspekcija, ukoliko policija ne bude to… Opet vam ponavljam, lično sam gledala, policajac, pet metara od mene, gleda i vidi isto što i ja, vidim

Ne zameram. Mnogo ljudi se ne razume baš u ovu oblast i malo ste pobrkali neke stvari, ali ne zameram zato što znam da imate najbolju moguću nameru.Prvo, kada govorite o penzionerima koji kupuju greb-greb, to su klasične igre na sreću, to ne spada u ovo što govorite o kladionicama. To je nešto deseto skroz. Taj što kupi loto tiket ili kupi grebalicu je nešto na šta država ima monopol. Prema tome, zašto to neko odlazi da kupi? Najvećim delom radi zabave, penzioneri su najviše korisnici klasičnih igara na sreću.Mlađa lica, mlađe generacije više koriste tzv. posebne igre na sreću, odnosno ta kazina i kladionice i tu mora da se mnogo više radi.Zamolio bih vas, pošto pošto sam veoma dobro upoznat sa tim, svaki operater koji bi dopusti maloletniku da se kladi pod pretnjom je otkaza i ne postoji gotovo nikakva šansa, osim ako se ne radi o kladionici koja nelegalno radi, a onda smo nju svakako svi dužni da prijavimo zato što em priređuje ilegalno, em što utajuju porez, em što dopuštaju maloletnicima. Znači, govorim o sasvim različitim kategorijama.Nelegalno tržište je zaista dosta pravilo problema legalnim priređivačima i pravilo je velike probleme državi. Ovim zakonom se ono do kraja sprečava i zato je dobro što se ovakav zakon donosi i samim tim će se apsolutno, tvrdim vam, problematika maloletničkog kockanja, bar što se tiče zemaljskog tzv. klađenja, apsolutno neutralisati. Postoji opasnost što se tiče onlajna, odnosno putem interneta i tu može da bude ozbiljnih problema.Drugo, malopre ste pominjali Atlantik Siti, Las Vegas itd, spomenuli ste i Maltu, ali na Malti nemate tako nešto. Malta je zemlja koja inače živi od davanja dozvola za onlajn priređivanje igara na sreću. Čitava industrija, odnosno čitava privreda im se svodi bezmalo na tu oblast.Las oblast.Las Vegas, Atlantik Siti i Makao su kockarske zone koje je Putin uveo. U Ruskoj Federaciji ima šest kockarskih zona, Krim je jedna od njih između ostalog, gde apsolutno sve bogate ljude koji žele da se kockaju odveo tamo. Isto je to uradila Turska sa Severnim Kiprom, tako da i ona tu ogromne prihode ubira, ali se takođe i te kako donose takva zakonska pravila po kojima ne možete da da zloupotrebljavate te kockarnice kako bi nekog raskućili. Oni imaju ozbiljne zakone i mi smo na putu apsolutno tako nešto kroz ovakav jedan zakon, sada i da donesemo. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala, kolega Svakako se ja ne razumem do te mere u igre na sreću, kao kolega Đukanović, jer ja nikada nisam ni danju, a kamoli noću ulazila u lutriju.Ali, ipak sam sve ono što sam rekla, kolega je ponovio na neki drugi način. Nisam ja rekla da penzioneri idu u kladionice, mada idu naravno, govorila sam o penzionerima kada su u pitanju te greb-greb kartice i to ste vi takođe kolega ponovili. Rekla sam da maloletna deca idu da popunjavaju te tikete u kladionicama i onda kolega Đukanović, kaže - ali stvarno ako neko vidi nelegalnu kladionicu treba da prijavi.A kako ja to ili bilo koji građanin koji prođe zna da je neka kladionica nelegalna? Izlepljeno je sve, ceo onaj izlog izlepljen, da li tu neko dolazi da kontroliše. Pogledajte po gradu svi frizeri, kozmetičari, ti ljudi koji manje zarađuju, svi su poskidali one reklamne panoe i one reklamne fotografije sa izloga, zato što je doneta odluka da se na nivou grada da se plaća neka, kažu oni, ogromna taksa, ne mogu to da podnesu i rađe skidaju te reklame nego da plaćaju tu taksu, a kladionica svaka, zid, ono staklo od ćoška do ćoška sve je izlepljeno. I, treba sad neko ko prolazi tuda da uđe i šta da kaže - e jesi ti legalan ili nelegalan, ako si nelegalan ja idem da te prijavim.Da li je moguće da vi na to svodite rad državnih organa, rad organa lokalnih samouprava, radi inspekcija? li vam fali inspekcija? To vam govorimo milion puta. U svakoj oblasti gde vam trebaju inspektori, zaposlite inspektore, ali neka stvarno rade. Šta će vam komunalna policija? Šta će vam milicija? Zašto sve to što je sposobno za redovnu policiju ne prevedete u redovnu policiju i zašto ne rade svoj posao ozbiljnije ozbiljnije i zašto nema policajca na svakom koraku, i zašto onaj koji jeste na svakom koraku ne radi svoj posao?Naravno, ne želim sada da kažem da naša policija ništa ne radi, niko ništa ne radi u državi, ali govorim dovoljno da je takvih 10%. Da li postoji neko, kolega Đukanoviću, da li postoji neko u ovoj zemlji Srbiji ko se imalo bavi nečim što pokušava da sazna šta se dešava u u životu, u narodu itd, ko ne zna da postoje policajci koji su u dilu sa dilerima droge, koji su u dilu sa priređivačima igara na sreću, koji su u dilu sa raznim ljudima koji se bave nelegalnim poslovima? Ponavljam, nisu to

Pa, kako možete da znate da li je nešto nelegalno ili je dobilo dozvolu od strane ministarstva. Postoji sajt uprave za igre na sreću. Ranije je to bilo pri Poreskoj upravi, iz meni potpuno nenormalnog razloga zašto je to bilo pri Poreskoj upravi, ali dobro je da se sada se vraća Uprava za igre na sreću.Na sajtu imate popis svih lokacija gde je država dala dozvolu da se priređuju igre na sreću i možete na osnovu toga prvo da vidite da li je nešto legalno ili nije.S druge strane, ja vam sada kažem, čim vidite da negde ima maloletnik i da mu je omogućeno da uđe unutra i da uplati tiket znajte da je nelegalno, slobodno to prijavite. Naravno, država neka reaguje, ali država i reaguje po prijavi na kraju krajeva. Naša je i dužnost svakog od nas da zaštitimo našu decu. Budete li videli negde maloletnika u bilo kojoj kladionici da je uplatio tiket ili da tamo sedi itd, prijavite to mesto. Taj operater garantovano će definitivno u svojoj firmi dobiti otkaz, tu nemam nikakvu dilemu. Na kraju krajeva, možda je nelegalna kladionica pa neka država dođe da zatvori zato što to zaista nije normalno da tako nešto postoji.Ovaj zakon, još jednom ponavljam, će apsolutno uvesti tu tu nemogućnost da priređuje te nelegalne igre na sreću. To je veoma dobra stvar ovog zakona. Moći će samo neko ko je kredibilan, ko ima kapital i ko ima mogućnost da uplati, taj će moći i da priređuje i da bude na tržištu. Ovi koji su do sada lovili u mutnom, moraće svakako da se povuku ili da budu na kraju krajeva zatvoreni, procesuirani, pohapšeni kako god.Tako da, ja bih vas zamolio, ovo su vam dva načina kako da znate da je nešto nelegalno. Hvala, gospodine Đukanoviću.Vjerica Radeta, izvolite. **Vjerica Radeta** Kolega Đukanoviću, ali kolega po struci, stvarno sam iznenađena da ste malopre rekli da državni organi deluju po prijavi. Jeste li nekad čuli za delovanje po službenoj dužnosti? Jeste li nekad čuli da inspektori imaju obavezu, razni, ne samo kad su u pitanju ove igre na sreću, da imaju obavezu da obilaze, da kontrolišu?Vi meni kažete da imam na sajtu igara na sreću popis svih objekata. Šta sad, treba sad da otvorim sajt, da nađem sve adrese igara na sreću i da krenem, i šta kad ja dođem tamo? Evo, kao narodni poslanik, dođem i kažem - ja sam narodni poslanik, daj mi tvoje papire da vidim? Da li vi uopšte sebe čujete šta govorite.Ja sam pre shvatila, gospodine Siniša Mali, da je vama malopre gospodin Đukanović skrenuo pažnju da vi obavestite upravu prihoda, da obavestite razne vrste inspekcija da igre na sreću imaju sajt i da onda mogu vaši službenici na sajtu da vide sve te adrese, pa onda neka obiđu pa vide oni koji nisu na adresi, pa neka onda oni ustanove ovo što kolega Đukanović već dva sata pokušava mene da ubedi da ja treba kao narodni poslanik tim da se bavim ili bilo ko od nas.Znate, mi malo drugačije posmatramo ulogu narodnog poslanika. Drugo je to kako se vi ponašate, pogotovo vaši po lokalu, možda je to u Beogradu malo teže. Znate, vaši narodni poslanici su Bog i batina po lokalu u malim sredinama i zato im je sad frka, onima koji znaju da neće biti ponovo poslanici, kako da se kao obični ljudi vrate, kao obični građani vrate u svoje sredine. Oni tamo mogu i da otvaraju, i da zatvaraju, da zapošljavaju, da

potrebe.Naravno da država svakako to kontroliše, inspektori idu, rade. Moram da pozdravim akcije koje su bile 2014. i 2015. godine gde su zatvorili ogroman deo nelegalnog tržišta. Znate, najveći problem i najčešći javlja na rubnim nekim područjima ili u selima, gde neko otvori kladionicu. Nema jednostavno inspektora koji može da ode da proveri. Vaša dužnost je na neki način da ukažete, znate tu postoji neko ko nelegalno priređuje igre na sreću, da bi inspektori došli i to zatvorili. Mislim da je to neki elementarni red. Nije to vaša obaveza, to je svakako svakako vaša dobra volja ako hoćete to da uradite i da pomognete državi. Mislim da je to sasvim u redu.Moram da kažem da je država zaista i te kako naporno radila, intenzivno radila da zatvara te nelegalne priređivače,

apsolutno da iskontrolišete svako naselje, svaki zaseok u ovoj zemlji, jer jednostavno velika smo prilično država i imate mnogo onih koji to rade, recimo čak i po kućama igraju nelegalni poker, igraju svašta.Prema tome, opet ako negde saznate, ja bar to radim. Ja moram da kažem, kad čujem i vidim da radnik negde radi na crno, ja prijavim tog poslodavca zato što je nenormalno da tog radnika drži na crno i pritom da ne plaća nikom porez. Ja osećam kao poslanik da je to moja dužnost i pozivam svakoga ko ima dobru volju i da bi, na kraju krajeva, i sprečio to maloletničko klađenje, da ako negde sazna da postoji tako nešto da prijavi. Sad, na vama je da li vi to hoćete ili nećete. **Vladimir Marinković** Hvala, kolega niste se javili, idemo dalje.Na član 67. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.Vjerica Radeta, izvolite.

član 80. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Na član 80. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. Pa, evo, ovde se vodi rasprava oko eventualno dodatnog vremena koje traži koleginica Vjerica Radeta. Ne verujem da će nešto propasti za minut, dva. Samo da se razjasni ovo pošto kolega Đukanović je meni na volšeban način stekao određena znanja, postao je ekspert iz ove oblasti. Bilo bi interesantno da se polemiše sa Vjericom Radetom, koja je vrsni pravnik, ali to ima veze kada je u pitanju klađenje.Naime, klađenje.Naime, u ovom članu 80, nešto što je veoma interesantno, a to je da ministar, odnosno Ministarstvo finansija propisuje većinu uslova pod kojima mogu da funkcionišu kladionice. Sada je bitno neke stvari sa ministrom, ako je moguća, ako je vlasno ministarstvo to da uradi, a to je taj spoljni izgled kladionica.Vi znate da je to vizuelno izolovano od okruženja. Znači, to su prostorije gde je veštačka svetlost, gde je onaj ko uđe u takav prostor on nema predstavu o vremenu, jednostavno to je kao mega marketi u koje kada uđete vi nemate predstavu koliko je vreme. U mega marketu nemate predstavu koliko će vas to koštati, ali sramota vas je da izađete sa polupraznom, onom velikom korpom, a ovde taj faktor i te kako značajan je veoma bitan.Zašto ovo govorim ministre? Zato što nema razloga da taj prostor bude na taj način izolovan od okruženja vizuelno i to je obično neke nalepnice, nešto što nema kontakta, ne možete sa spoljne strane da vidite ko je unutra u većini slučajeva. To doprinosi da ta kontrola ne može da bude potpuna kada je u pitanju kladionica, kada su u pitanju inače ti prostori.Ne bi bilo loše ako zakonom nije precizirano kako taj prostor treba da izgleda, ne bi bilo loše da ministarstvo da sugestije kada su u pitanju ovi prostori da ipak postoji i ta spoljna kontrola, uslovno rečeno, vizuelna kontrola i drugo da postoji osećaj tog čoveka koji boravi u tom prostoru o vremenu. Kad ste u zatvorenom prostoru imate veštačko svetlo, vi nemate predstavu koliko vremena prolazi pogotovo kada su u pitanju ovakvi prostori koji su kladionice gde adrenalin ili iščekivanja su povećana i onda potpuno skrećete pažnju na nešto što bi trebalo da se desi. Zbog toga pitam ministra da li može Ministarstvo finansija ili neko drugo ministarstvo da na ovaj način definiše taj prostor. Hvala, gospodine Mirčiću.Na član 87. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.Na član 87. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.Na

gde smo predložili da se troškovi ispitivanja pouzdanosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika informaciono komunikacionog sistema snosi sam prerađivač.Uvažene kolege narodni poslanici, ovde želimo da podvučemo da je problem igara na sreću mnogo je širi od zakonske norme, jer država ovde takođe kraj ima svoju igru i svoj interes. Zato prihvatam ono što reče u načelnoj raspravi moj uvaženi kolega, Bojić, da su igre na sreću zlatna koka države. Državni interes je uvećanje budžeta, dvostruko oporezivanje sa određenim izdvajanjima i uvećanim taksama i porezima.Znači, država ima dvostruki odnos, da zaštiti građane i da prerađivačke igre na sreću bolje kontroliše. Treba razvijati i tu oblast priređivanja i to tržište, mada mislim da se sa nekim merama zakasnilo. Pozdravljam pojačani kontrolni nadzor nad priređivačima igara sreću jer je ta sfera puna ljudi kriminogene prošlosti. Hoće li igre na sreću biti stvarno zlatna koka države, ostaje da se vidi i to zavisi od nje same.Nisam bez razloga navodio sve štetne posledice kockanja koje se poigravaju sa sudbinama ljudi, a raznovrsnost kockanja je toliko velika da se očas dovede da se čovek nađe pred vratima pakla. **Vladimir Marinković**

oko korišćenja sredstava koja se slivaju u budžet, a koja u državnu kasu od igara na sreću.Rekao je kolega Đukanović odgovarajući gospođi Radeti da je ona kao pobrkala igre na sreću tzv. lake igre na sreću, jer vi ovde imate i neke koalicione partnere koji razdvajaju i lake od teških droga, da li je tako. Nisu trenutno ali sede ovde sa naše desne strane, to su vaši veliki koalicioni partneri u Novom Sadu i tako dalje.Treba da se zna i ljudi koji igraju, dakle, nisu retki slučajevi, i „Loto“ kao jednu popularnu igru, obole od bolesti zavisnosti. Verujte, doktore Laketiću da čovek koji ima ima porodicu, takav je jedan slučaj u tom centru za lečenje bolesti zavisnosti u Novom Sadu, je nedeljno uplaćivao sto hiljada dinara za „Loto“ kombinacije.

da pozajmljuje, da se zadužuje kod zelenaša. Svi ti ljudi koji su to uradili, mnogi od njih su i dan danas u problemu, jure ih ovi zelenaše. Evo, desilo se nažalost u Kragujevcu pre nekoliko dana da je jedan mladi čovek sebi oduzeo život zato što je za nekog drugog pozajmio novac od od tih zelenaša i nije mogao da vrati. Ko zna u ovom trenutku, dame i gospodo, dok mi razgovaramo ovde, ide vikend, petak popodne, je ušlo u neke takve aranžmane. zaista retkost da to rade i maloletna lica i da to rade pozajmljujući novac od svojih vršnjaka iz škola koji imaju imućne roditelje, koji njih navlače na tako nešto.Nas konkretno zanima, pošto je u ovom zakonu koji je pominjao i kolega Đukanović iz 2011. godine tačno precizirano koliko se od prihoda iz budžeta daje za Crveni Krst, za osobe sa invaliditetom i za sve druge kategorije, kakva će struktura iz prihoda koji idu u budžet Republike Srbije da se daje za određene kategorije, pošto to nije precizirano ovde

svi uglavnom i mediji koji su izveštavali kada je ovaj zakon i primljen i kada je u Narodnoj skupštini, kada ga je Vlada usvojila, država će imati mnogo veći prihod od igara na sreću. Sad nas zanima, da li ćete procentualno tom povećanju prihoda, primera radi, evo, to je najvažnije, da dajete za decu koja su obolela od retkih bolesti.

šta je problem? Tačno je, može da se javi neko ko ogroman novac potroši da kupi ne znam koliko stotina loto tiketa, što je, po meni, inače potpuno sumanuto i besmisleno, a zašto? Zato što vi imate terminale za loto gotovo u svakoj trafici.I to jeste problem, sad kako takvog nekog to ograničiti da kupuje. Ne može maloletnik da kupuje, jer je dužan onaj u trafici da mu traži ličnu kartu.Zato ne može on to da uplaćuje, pretpostavljam da tu postoje ozbiljne zloupotrebe i to nekako mora da se spreči. Ali to nije isto što i u kladionici, u kladionici to ne možete da radite. Znači, ne postoji ta mogućnost, kao što tu može da se izvrši upravo preko tih automata za loto.Pozivam državu, bez obzira što je to prilično veliki državni prihod, jer kažem, te igre ima samo pravo država da priređuje, niko drugi, ona je jedina koja ima tu vrstu monopola i bilo bi skroz sumanuto kad bi neko drugi mogao da to radi, jer bi onda one propale.Znači, pozivam državu da tu nekako, zaista, uradi na zaštiti samih takvih korisnika. Teško je tu sprečiti zavisnost, upravo zato što tu nemate tu vrstu kontrole kao što to možete da izvršite kod kladionica ili kod kazina.Tako da, tu mogu da se složim sa vama i tu moramo svi zajedno da radimo više na toj društvenoj odgovornosti.Što se tiče ovih, zakon, inače, sada predviđa mnogo veća izdvajanja za sve te društvene kategorije i to je nešto što me dodatno raduje. Finansiraće se i sport i Crveni Krst i bolnice i škole i razna igrališta itd, itd. koja će se, naravno, od toga,

Ne bih da se složim sa poslednjim delom izlaganja, kolege Đunakovića, jer to je nešto, obećava, majke mi, biće to tako.Ja ne mogu u to da verujem, kao nijedan građanin Srbije i roditelji kojima je potrebna pomoć za decu koju leče, invalidima i svima drugima, dok vi, jedino ako zna gospodin Martinović da ćemo sledeće nedelje da imamo na predlog ministra finansija i Vlade Republike Srbije izmene i dopunu Zakona o budžetskom sistemu.Ako će to biti na dnevnom redu, sa ovom izmenom, da se tačno od aproprijacije koja se sliva u budžet Republike Srbije toliko ide za jednu, za drugu, za treću kategoriju, e onda ćemo mi, srpski radikali, da podnesemo amandmane pa ćemo više da tražimo za decu koja treba da se leče, pa ćemo više da tražimo za invalide otadžbinskog pa ćemo više da tražimo za sve one ugrožene kategorije, jer stalno se hvalite gospodo a sad evo, dolazi vam i veći prihod od igara na sreću kako se sve više puni budžet.Ima para, sve se može, e dajte nama mogućnost, lepo, sledeće nedelje da mi razgovaramo o tome i da vam mi dajemo predloge kojim kategorijama ovaj povećani prihod treba da ide od igara na sreću. Hvala gospođo Jovanović.Vladimir Đukanović se javio za repliku. **Vladimir Đukanović** Nemam ništa protiv, kako god hoćete to da se dogovorite i po pitanju raspodele, samo što je tu uvek problem što će se neko javiti nezadovoljan i to je do sada uvek bio problem, zato što kad jednima date nešto više, onda oni drugi dođu, kažu – čekajte, zašto nama ne dajete više.Tako da, to je najveći problem prilikom raspodele sredstava, ali je bitno, ono što je najvažnije, da će ih sada biti značajno više i da taj novac možete značajno više da upotrebljavate i da raspoređujete na one ljude koji su, pre svega ugroženi, od invalida do do ljudi koji su teško bolesni, da više koristite za lečenje dece.Možete, naravno, da se dogovorite sa državom, odnosno da se napravi ta raspodela kako god neko bude želeo. Kažem, najveći problem je u toj raspodeli kada jednostavno uvek neko bude nezadovoljan.

završne račune budžeta Republike Srbije.E, sad, stvarno, jedino mi nije jasno kako su ovi naprednjaci glasali za završni račun budžeta Vlade Mirka Cvetkovića, a pre toga Vojislava Koštunice i svih tih ministara koji su pljačkali i krali, da ne pominjem slučajeve iz raznih ministarstava, pranje para, Pajtić krao, ta Tijana Anđelić, ovaj Duško Petrović, jel tako Blažo, 10 ili već 20%, vi glasali, Siniša je morao, izvinite gospodine ministre, znate koliko vas uvažavamo, i to je bilo, vi ste morali da to predložite Narodnoj Skupštini, šta ćete, vi ste videli koliko su oni pljačkali i krali.Ali je Narodna Skupština ogromnom većinom glasova to izglasala, i vi ste se složili sa svim tim pljačkama, koje su oni uradili.E sada, da to ne bi bilo tako, još da vam kažem gospodine Đukanoviću, da je za vreme Mlađana Dinkića, koga ste vi zaštitili i čije krivično delo upada u Saveznu upravu carinu, Narodnu banku i sve te institucije, posle 5. og oktobra, na žalost, uskoro zastareva, jer je prošlo skoro 20 godina, a vi ga niste krivično gonili, za to što je radio, on nije poštovao to iz 2011. godine, kada je određeno da se 40% daje tim kategorijama lica, već imate i pisma svih tih ljudi, udruženja i onih koji potražuju taj novac, da je novac uplaćivan u određenom iznosu a nije se poštovao striktno procenat koji je taj zakon utvrdio.Zato je veoma bitno da znamo, to uostalom govori i predsednik Republike, gospodin Vučić, gde ide svaki dinar, da se on ne bi posle hvatao za glavu kao onomad na Konferenciji za novinare, kada je rekao nemam pojma gde ide 20% budžeta iz zdravstva. Kaže – sad da me ubijete, ja ne znam gde idu te pare. Tako je čovek rekao. **Vladimir Marinković** član 100. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Izvolite. **Marijan Rističević** Dame i gospodo narodni poslanici, kockar je po definiciji čovek koji je izabrao da živi od nade.Dakle, kada uđete da se kockate, većina želi da uzme tuđi novac. Većina onih koji se kockaju, gotovo koji se kockaju, kreću da uzmu tuđi novac.

bih voleo da je ta njihova namera iskrena, ali ja mislim da je to reklama za budućnost, da na takav način hvataju klijente za klađenje. Dakle, najbolje oko sportskog terena staviti reklame kladionica, itd, i svi koji igraju, sportisti, a i gledaoci, i vide tu reklamu, pa požele da uvećaju svoj novac, a obično istanje svoj novčanik.Ono što bih ja predložio u budućnosti da radimo je da se aktivnost zove – „ispraviti krivu kičmu i sprečiti ravna stopala“.To bi po meni bio zadatak zadatak nas, a pre svega zadatak onih koji priređuju igre na sreću ili bolje rečeno ove kladionice i sportske prognoze.Pošto je to vezano za sport, ja bih voleo da dinar ili dva, od svakog tiketa, izdvojimo za razvoj školskog sporta. Ali bez reklame oko igrališta, te kladionice, bez hvatanja budućih klijenata, itd. na temu priređivanja nekih turnira, itd, malo obnove košarkaški teren ili teren za mali fudbal onda ljudi dođu da gledaju i da igraju, i tako kladionice stiču u budućnosti nove klijente ili trenutno nove klijente.A i ako stvarno žele da pomognu, ja mislim da bi bilo u redu da kladionicama i ovima što priređuju sportsku prognozu, uvedemo obavezu, dinar ili dva po tiketu, za školski sport, i na takav način bi mi prikupili više milionske iznose koje bi uložili u školski sport i sprečili da bude krivih kičmi, odnosno da ih bude što manje i ravnih stopala, a time bi bogami doprineli ubuduće i da naša vojska ima u nekoj daljoj bližoj budućnosti, da ima mlade momke koji će doći na regrutaciju.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj član 103. govori o ograničenju broja nagradnih igara koje priređivač može prirediti u toku jedne kalendarske godine. Ja sam amandmanom tražio da se briše to ograničenje, pogotovo što je u pitanju specifična nagradna igra, u zakonu stoji da za svaku od ovih igara pojedinačno priređivač mora dobiti pojedinačnu saglasnost od nadležne uprave.Dakle, uprava i onako ima kontrolu nad ovim procesom i smatram da je apsolutno ne celishodno ograničavati broj priređenih nagradnih igara u toku jedne kalendarske godine.Pošto je u pitanju je u pitanju nagradna igra koja se priređuje, pre svega u reklamne svrhe to je potpuno besmisleno, jer realnost pokazuje da ovakav tip nagradnih igara ne može sve i da priređivač hoće, ne može ih prirediti više od pet maksimalno šest u toku jedne kalendarske godine i zbog treba izbeći ovu mogućnost.Jedna druga stvar o kojoj ovde nije bilo reči i koju je, po meni zakonodavac ispustio, a to je da se proširi krug osoba kojima je zabranjeno da učestvuju u određenim igrama na sreću, a tamo stoji da u tim igrama na sreću ne mogu prisustvovati sreću, a tamo stoji da u tim igrama na sreću ne mogu prisustvovati zaposleni kod priređivača. Smatram da bi taj krug trebalo proširiti i na članove porodica onih koji su zaposleni kod priređivača

sin ili neko od bliskih rođaka onog lica koje baš tog trenutka izvlači taj koverat i znamo i svima je jasno da su tu moguće velike zloupotrebe, tako da mislim bi ovaj krug trebalo proširiti i na

Dame i gospodo narodni poslanici, ove inspekcije da odu u 13 sport klubova i ova „Nova sport“. Dakle, da odu tamo i da se za svaki sat vremena, po meni nelegalnog reemitovanja programa uzme 1.000 dinara za školski sport. Nadam se da su me kolege prošli put razumele.Ja sam se divio SOS kanalu toliko da sam Dragišu Kovačevića bio predložio da bude u REM-u, pošto je čovek poznavalac svih tih televizijskih tehnika itd, emisionih tehnika, programa, sporta itd, ja sam ga predložio da u ime poslaničke grupe bude kandidat za člana Saveta REM-a. Na moju žalost, a mislim i na žalost mnogih gledalaca i pretplatnika radio-televizijskog programa on nije prošao zato što zastupa slične ideje koje zastupam i ja, da treba sprečiti lažne prekogranične televizije da navodno reemituju program, u stvari ga emituju iz Beograda.Na „Sport klubu“ vam kažu – dobro veče iz beogradskog studija. Sad pitam naše gledaoce i pitam sve nas - ako je reemitovanje po zakonu istovremeno preuzimanje programa koji se emituje u inostranstvu, bez izmena, dopuna i prekrajanja, kako to da Šolak pravi program u Beogradu? Kako to, recimo, da gledamo utakmicu Luksemburg-Srbija na „Sport klubu“ kao reemitovani program, istovremeno preuzet, kad recimo Šolak uopšte nije kupio prava za Luksemburg? Prema tome, ne može reemitovati program jer tamo ne emituje sportski prenos koji bi trebali da gledaju gledaoci Luksemburga, a nama se on eto sticajem okolnosti reemituje. Ne može da bude reemitovanja kada nema po početnog emitovanja.S tim u vezi bi ja propisao da sportske televizije, prekogranične sportske televizije, navodno prekogranične lepo izdvajaju za svaki sat vremena recimo po 1.000 dinara za školski sport. Pa, kada 13 „Sport klubova“ i „Euro sport“ i ovako i onako, uzimaju hleb SOS kanalu i „Areni“, domaćim ovim kanalima, pa lepo neka nešto uplate za školski sport, da ponovim, da naša deca ne bi imali krive kičme, ravne tabane itd, da bi imale nove Đokoviće, nove Džajiće, nove Vukotiće, da mi se ne naljute partizanovci i zvezdaši, nove Kićanoviće, nove Slavniće itd, bilo bi red da oni malo izdvoje za školski sport s obzirom da ne plaćaju ni pekaru hleba u ovoj državi.Znači REM-u ne plaćaju ništa, RATEL-u, ne plaćaju ništa Sokoju, a kada a kada prebacite na neki prenos da gledate na poluvremenu, idu reklame Đilasove i Šolakove, pa red bi bio da malo odvoje neku crkavicu za školski sport.Zato bi ja nekim zakonom propisa 1.000 dinara po svakom satu, pa lepo sportska televizija 24 sata, 24.000 dinara, puta 13 televizija, to mu dođe negde 300.000 dinara dnevno, puta 365 dana. Evo, ministar finansija je vrlo brzo izračunao da je to negde oko 110.000 miliona dinara. To je milion evra za školski sport. Kad to ujedinimo sa ona dva dinara po tiketu, znači kladionica na sto dinara, tiket od sto dinara odvoji dva dinara od svakog tiketa, ko šta uplati tamo u sportskoj prognozi u klađenju, od svakog klađenja po dva dinara i evo nema nama para za školski sport.Zašto ovo govorim? Zato što se sećam da je SOS kanal, sportska televizija imala niz aktivnosti vezana za školski sport, za amaterski sport i tako dalje, da toga više nema. Na određeni način moramo naći neki propis, da li uredbom ili nekim novim zakonom, moramo naći način da podržimo školski sport na teret ovih koji zarađuju pare zahvaljujući sportskom klađenju i na takav način, makar malo umanjimo posledice tog kockanja, da kockar koji ode da se kocka da zna kad je izgubio na klađenju, makar da su njegova dva dinara po tiketu otišla u školski sport.Kad već podnosimo ove Šolakove televizije da ih gledamo, a moramo da ih gledamo jer krše zakon, pa reprezentaciju koju treba da prenose nacionalne televizije koje pokrivaju celu Srbiju, one treba da prenose reprezentaciju. Ovi kršeći zakon prenose reprezentaciju i ne možemo svi da vidimo, a kada ne možemo svi da vidimo makar da znamo da smo im uzeli 1.000 dinara po satu, sportskim kanalima koji reemituju program na teritoriji Srbije. Hvala, kolega Rističeviću.Na član 140. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Izvolite, gospođo Radeta. U ovom delu se zakon bavi nadzorom i nadležnosti uprave u vršenju nadzora i konkretno, u ovom članu vidimo nešto što nije dobro. Nije dobro da ukoliko inspektori utvrde da nadzirani subjekt, odnosno, priređivač igara na sreću ima određene nepravilnosti, zapravo sa svim tim nepravilnostima može da radi otprilike tri meseca zato što je predviđeno da uprava donosi rešenje u roku od 60 dana od dana dostavljanja zapisnika. Kad se zapisnik dostavi, recimo, za deset dana, odnosno dopunski zapisnik, pa onda još deset dana, kojim se nadziranom subjektu nalaže da u roku od 15 dana, znači od tog dana otklone te utvrđene nepravilnosti. Znači, tri meseca može da radi bez posledica sa svim nepravilnostima koje utvrdi nadležni inspektor.Ovo takođe govori da vi opet, kao i u mnogim zakonima, da ne kažem svima koji mi ovde raspravljamo, nekako se ne ulazi u suštinu. To, onako, naizgled, kad se ovlaš pročita može stvarno da deluje – vidi, ovaj zakon je sve obuhvatio, svim segmentima se bavi i ovo će konačno biti neka dobra rešenja. A, čim se malo zagrebe vidi se da tu ima mnogo propusta, ali mi želimo odgovor na jedno suštinsko pitanje, više puta smo ga danas postavili.Vi iz vlasti ste nekoliko godina pričali o o nekom velikom kriminalu o lutriji Srbije, o nekoj Tijani Anđelić koja je bila nešto, ne znam šta Borisu Tadiću, navodno, vi ste pričali da pare koje je ukrala iz lutrije delila sa njim. pitanje je da li je to konačno ispitano?Mnogo godina je prošlo od kada ste se vi bavili tim detaljima, pa bismo želeli i trebalo bi da znamo da li je ta Tijana Anđelić zaista ukrala te pare, da li ih je delila sa Borisom Tadićem? Ako jeste, da li je odgovarala i kako je odgovarala, a ako nije, ko je izmislio tu priču?Mi verujemo da priča nije izmišljena, nego kao i u svim drugim slučajevima

pošto sam se malo bavio ovom problematikom, želim da kažem da se najviše klade Amerikanci. Amerika nije siromašna zemlja i Las Vegas ima više kockarnica nego pola Evrope, iako postoje

od pet godina od dana kada je prekršaj načinjen.Nije sporan rok koji se zakonom predviđa i to pravnici znaju bolje od mene. Za mene, kome ovo nije struka, je normalnije da se u praksi ne javljaju ovakvi slučajevi zastarevanja, a to nije samo slučaj sa ovim zakonom, to je slučaj i sa mnogo ozbiljnijim stvarima, kao što su teške zloupotrebe službenog položaja, a u nekim slučajevima i krivična dela. Pošto ima mnogo ovakvih slučajeva, pitam se šta rade tužioci, pravobranioci, sudije, Zaštitnik građana? Gotovo svakodnevno možemo čuti da je ovaj ili onaj slučaj zastareo, a u pitanju su ozbiljna krivična dela, što navodi na ozbiljne koruptivne radnje.Ja znam da je ova Vlada nasledila ogroman broj nerešenih slučajeva i da fizički nisu u stanju da te predmete reše na vreme. jasno je da postoje prioriteti i Ministarstvo pravde mora da se ponaša u skladu sa tim kako se u buduće ne bi dešavalo da ovakvi predmeti zastarevaju.